Það var skuggalegt að vita af ferjunni Baldri í nótt, damlandi úti á miðjum Breiðafirði, vélarvana í þræsingsveðri, og það er ekki enn búið að ná fullri stjórn á aðstæðum. Þetta er gamalt skip sem stenst alls ekki kröfur okkar tíma og aðeins ein vél, engin til vara. Eftir að Baldur bilaði í gær lokuðust allar leiðir til og frá sunnanverðum Vestfjörðum. Klettsháls var lokaður og ekki hefur verið flogið í tvo daga á Bíldudal. Þetta gerist á sama tíma og ferjan Baldur er biluð úti á firði með fólk og varning um borð. Það sem er kannski einna verst í þessu er að Baldur bilaði líka síðasta sumar og samkvæmt okkar upplýsingum af sömu ástæðum. Heimamenn hafa kallað eftir því að stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að það komi ný ferja í staðinn fyrir Baldur. Það er alveg borðleggjandi að það er nauðsyn. Það er ekki hægt að bjóða fólki, sem treystir á þessa mikilvægu samgönguæð, upp á ferju sem ekki tryggir öryggi farþega og áhafnar. Fyrr í þessari viku fékk sá sem hér stendur einmitt svör frá hæstv. samgönguráðherra um málefni Baldurs. Mér fannst rík ástæða til að spyrja ráðherra hvað yfirvöld ætluðu sér í þessum málum. Í svari ráðherra við þessari þúsundustu fyrirspurn á þinginu kom fram að verið sé að skoða að framlengja samninginn við þá aðila sem reka Baldur, sem hafa að öðru leyti staðið sig ágætlega. Í svari ráðherra við spurningu minni um hugsanlega endurnýjun á núverandi skipi kemur fram að svo lengi sem ferjan uppfylli skilyrði sem sett eru í útboði, t.d. um haffærni, sé það rekstraraðilans að velja það skip sem er heppilegast fyrir verkefnið. En markmið stjórnvalda í þessu efni eru ekki háleit eða skýr. Það er ljóst að tryggja þarf sem allra fyrst

Af því tilefni vil ég fjalla um vandamálið sem felst í rofinu milli þings og þjóðar. Nýjustu kannanir sýna að traust á Alþingi er rúmlega 30%, sem er alls ekki nóg. Við erum hér í umboði þjóðarinnar en stór hluti hennar treystir okkur ekki. Það er ekki undir þjóðinni komið að ráða bót á því vandamáli. Það er undir Alþingi komið að bæta þetta traust, að byggja upp þetta samband sem er undirstaða starfa okkar á Alþingi. Það gengur ekki fyrir alþingisfólk að vita af þessum bresti og yppta bara öxlum og láta eins og það skilji ekki hvað er uppi. Það þarf að endurhugsa hvernig ríkisstjórn og stjórnarandstaða ætla að bæta starfshætti þingsins til þess að byggja upp traust og til þess að vera hér í fullu og heilbrigðu umboði þjóðarinnar. Þjóðin kaus okkur. Við erum í þessari forréttindastöðu vegna hennar og okkur ber skylda til að sýna henni virðingu með því að bera ábyrgð á hegðun okkar og gjörðum. Síðast í gær heyrði ég frá kjósanda að það skipti ekki máli hvað gerðist hér í þessu húsi því þau sem stjórna taki aldrei ábyrgð á gjörðum sínum. Er furða að þorri þjóðarinnar treysti ekki Alþingi? En svo er hitt, kæru meðborgarar mínir: Það er undir okkur komið í næstu kosningum að kjósa ekki fólk sem hefur orðið uppvíst að endurteknu dómgreindarleysi og spillingarhegðun á vettvangi ykkar. Það er ekki svo að allt stjórnmálafólk gerist sekt um þetta. Hér starfar þvert á flokka fjölmargt gott fólk með heiðarleika og einlægni í farteskinu. Það er kominn tími á að gefa Sjálfstæðisflokknum frí og það er ekkert heilbrigt við það að einn flokkur hafi svo mikil völd í svo langan tíma. Lýðræðið er merkilegt en það getur staðnað og þá þarf að hugsa um fjölbreytni á kjörseðlinum. Við eigum skilið betra lýðræði. Að lokum legg ég til að lögfesta skuli hina nýju stjórnarskrá okkar hið fyrsta, leggja niður feðraveldið, brenna kerfið til grunna og byggja upp á nýtt frá sjónarmiði notenda og að sjálfsögðu að nefndarfundir Alþingis séu að jafnaði opnir. Góðar stundir.

Ríkisstjórnin er ekki í stríði við að útrýma spilakössum. Spilakassar eru 900 á landinu öllu og þar af 81 á einum stað í Reykjavík. Er það ekki spilavíti?

Ferjan Baldur hefur verið kölluð brúin yfir til Vestfjarða. Hún hefur sinnt mikilvægu hlutverki í samgöngum við fjórðunginn og hefur þá sérstaklega verið mikilvæg tenging við sunnanverða Vestfirði á vetrum þar sem samgöngur á landi hafa verið erfiðar. Í gær voru allar leiðir til og frá Vestfjörðum lokaðar þar sem heiðar voru ófærar og flug lá niðri. Þetta stef er kunnuglegt á vetrum og þetta óöryggi í samgöngum er algerlega óásættanlegt. Þótt miklar framkvæmdir séu við uppbyggingu vega á Vestfjörðum verður ferjan yfir Breiðafjörð nauðsynleg að það tekur tíma að koma á vegabótum. Áfram verður Klettsháls farartálmi á vetrum og ferja því nauðsynleg, bæði til fólks- og vöruflutninga. Fiskeldi á Vestfjörðum kallar í auknum mæli á flutninga með ferjunni vegna útflutnings. Þarna er á ferðinni viðkvæm ferskvara og þá skiptir máli að hafa öruggar samgöngur við fjórðunginn. Ferjan er líka mikilvæg ferðaþjónustu, bæði við Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Núverandi ferja er löngu orðin úrelt skip til að sinna þessari þjónustu. Aðeins er ein aðalvél í ferjunni, skipið hentar illa nútímafarþegaflutningum, aðgengi er mjög ábótavant og skipið því komið á tíma þótt ekki væri nema vegna öryggissjónarmiða. Ríkið tekur þátt í rekstri ferjusiglinga og tekur núverandi samningur til maí 2022 eða í eitt ár í viðbót. Við getum þakkað forsjóninni að ekki fór verr að þessu sinni og vonandi komust allir heilir í höfn þegar ferjan bilaði. En það verður að bregðast fljótt við og finna skip sem leysir Baldur af, bæði á meðan viðgerð

að dönsk stjórnvöld hyggist á næstu dögum gefa út hvernig þau hyggjast aflétta sóttvarnaráðstöfunum og setja þar fram ákveðnar tímasetningar. Á meðan má þing og þjóð hér á landi búa við upplýsingaóreiðu af hálfu stjórnvalda hvað þetta varðar.

reyndar er nú undanfarið farið að tala um meiri hluta þjóðarinnar. Við hljótum að geta gert kröfu um að ráðamenn tali skýrt um á hvaða forsendum þessar yfirlýsingar hafa verið gefnar. Það skiptir máli, herra forseti. Það skiptir máli fyrir atvinnurekendur svo að þeir geti skipulagt þá uppbyggingu sem fram undan er. Það skiptir máli fyrir atvinnulífið sem er að hluta til fast í öndunarvél sóttvarnaráðstafana. Það skiptir mestu máli fyrir ferðaþjónustuna. Það skiptir máli út frá heilsufarslegu sjónarmiði og það skiptir máli að stjórnvöld slái á þá upplýsingaóreiðu sem þau hafa skapað í þessu máli. Herra forseti. Eyða verður sem mestri óvissu í þessum efnum. Stjórnvöld verða þannig að upplýsa, nú þegar bóluefni frá Janssen hefur fengið markaðsleyfi í Evrópu, hvenær vænta megi afhendingar þess hingað, en þar er um stórinnkaup að ræða. Rétt eins og stjórnvöld í Danmörku hafa boðað verða stjórnvöld hér að setja skýra stefnu um hvaða mark þau hyggjast miða við hvað varðar framvindu bólusetninga og setja í samhengi við afléttingu sóttvarnaráðstafana. Atvinnulífið bíður eftir skýrri stefnu í þessum efnum. Herra forseti. Sveitarfélög landsins hafa eitt af öðru sagt upp samningum við ríkið vegna reksturs hjúkrunarheimila sem virðast hafa verið vanfjármögnuð af hálfu ríkisins. Komið hefur fram að sveitarfélögin hafa greitt umtalsvert fé með rekstri hjúkrunarheimilanna sem annars væri notað í aðra þjónustu við íbúa sveitarfélaganna. Sveitarfélögin hafa verið í allt að átta mánuði í samningatilraunum við ríkið án árangurs og hefur á þessum tíma verið fullyrt af hálfu ríkisins að tryggt yrði að við yfirfærslu starfseminnar yrðu réttindi og kjör starfsfólks ekki skert, heldur yrði stuðst við þær reglur sem eru í lögum um aðilaskipti, sem voru einmitt sett til verndar starfsfólki og starfsemi. Ríkinu er ekki skylt að fara eftir þessum lögum en ríkið hefur samningsfrelsi og er heimilt að fara eftir þeim reglum sem þar eru, kjósi það svo, og var því lofað. Eftir átta mánaða þref voru bæjarstjórar í Fjarðabyggð og Vestmannaeyjum boðaðir hvor á sinn fund í síðustu viku og þeim tilkynnt að þeir skyldu segja upp öllu sínu starfsfólki, alls um 140 einstaklingum, og að störfin yrðu auglýst. Neituðu fulltrúar ríkisins að gefa nokkur fyrirheit um að núverandi starfsfólk gæti vænst starfanna. Kom þetta forsvarsmönnum sveitarfélaganna algerlega í opna skjöldu enda hafði ítrekað verið sagt að kjör og réttindi starfsfólks yrðu ekki skert við uppsagnir samninga. Hálfur mánuður er til stefnu og er algjört uppnám hjá starfsfólki og heimilisfólki vegna þessa. Þegar störf eru auglýst af hálfu hins opinbera þurfa a.m.k. tíu dagar að líða áður en gengið er frá ráðningum og er starfsemin því í uppnámi í boði ríkisstjórnarinnar. Herra forseti. Fordæmalaust atvinnuleysi er á landinu og höfum við í Samfylkingunni ítrekað kallað eftir aðgerðum af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þessi aðgerð ríkisstjórnar, að segja upp 140 starfsmönnum, aðallega konum og fólki af erlendum uppruna á viðkvæmum svæðum, er svæðum, er ótrúlegt ábyrgðarleysi af hálfu ríkisstjórnarinnar. Herra forseti. Ég vil undir þessum lið ræða flutningskerfi raforku til Suðurnesja og öryggi þess, einkum með tilliti til þeirra jarðhræringa sem átt hafa sér stað á Reykjanesi í á þriðju viku. Ekki er deilt um nauðsyn þess að styrkja flutningskerfi raforku til Suðurnesja. Hins vegar hefur verið deilt um með hvaða hætti flytja eigi orkuna, hvort leggja eigi nýja loftlínu eða jarðstreng. Deilur þessar hafa staðið um árabil og verður að segjast eins og er að ríkisvaldið og Landsnet hafa haldið illa á málum. Voru stjórnvöld m.a. gerð afturreka með eignarnámsheimild og málið er enn í hnút. Við undirbúning nýrra flutningsvirkja raforku er að mörgu að hyggja og þar vegur öryggisþátturinn þungt. Jarðskjálftahrinan undanfarnar vikur á Reykjanesi og hugsanlegt gos samfara henni vekur upp spurningar um hvort flutningskerfi til Suðurnesja geti verið í hættu og hvort núverandi línustæði sé yfir höfuð heppilegt með tilliti til jarðhræringa. Hugmyndir um sæstreng milli Straumsvíkur og Suðurnesja eru ekki nýjar af nálinni. Fullt tilefni er til að skoða þann möguleika nú af fullri alvöru í ljósi undanfarinna atburða og ekki síst í ljósi þess að vísindamenn telja að Reykjanesskaginn sé á leið inn í nýtt tímabil jarðhræringa sem gæti staðið yfir um áratugaskeið. Herra forseti. Ég tel eðlilegt að stjórnvöld fari þess á leit við Landsnet að nú þegar verði hafin vinna við áætlun um lagningu sæstrengs til Suðurnesja.

Hvenær fórst þú síðast í spilakassasal til að styrkja gott málefni? Hafir þú ekki gert það nýlega hvernig réttlætir þú að mikilvæg samfélagsleg starfsemi sé fjármögnuð með þessum hætti? Vissir þú, virðulegi forseti, að 70% af veltunni af rekstri spilakassa á Íslandi kemur frá fólki sem haldið er alvarlegri spilafíkn, alvarlegri spilafíkn og spilafíkn er sjúkdómur. Staðreyndin er sú að mjög fámennur og viðkvæmur hópur í samfélaginu heldur upp starfsemi spilakassa á Íslandi. Þessi hópur á hvergi heima. Það eru fá meðferðarúrræði og það skortir skýra sýn hjá stjórnvöldum. Er t.d. réttlætanlegt að fjármagna uppbyggingu Háskóla Íslands með peningum frá veikum spilafíklum? Í liðinni viku var haldinn tvískiptur fundur í velferðarnefnd sem ég óskaði eftir. Seinni hluti fundarins var opinn fundur með heilbrigðisráðherra, dómsmálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. Þetta var gagnlegur fundur og upplýsandi um stöðu mála. Og staðan er vond. Mikilvægt er að góðar stofnanir í okkar samfélagi þurfi ekki að reiða sig á fjármagn sem fengið er á þennan hátt. Þetta viðskiptamódel er tímaskekkja og þessi siðlausa staða er á

Ég vil hrósa SÁÁ fyrir að hafa dregið sig út úr þessari starfsemi og ég vona að fleiri fylgi á eftir. Eftirlit með starfseminni er í molum og jafnvel þótt það standi í lögum (Forseti hringir.) að hún eigi að vera skýr og sterk þá er hún það ekki. Lagaumhverfið í kringum þetta er brostið.

Virðulegi forseti. Hugur okkar er hjá íbúum Suðurnesja þessa dagana í von um að yfirstandandi jarðhræringar hafi ekki alvarlega afleiðingar þar. Á sama tíma þurfa viðbragðsáætlanir og varaleiðir að vera til staðar. Þannig hafa jarðhræringarnar á Reykjanesi enn og aftur beint sjónum okkar að nauðsyn þess að eiga örugga varaflugvelli annars staðar en á suðvesturhorninu. Fyrir liggur þörf fyrir framkvæmdir á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum til að þeir geti þjónað sem varaflugvellir þegar á reynir. Á síðasta ári var tekin ákvörðun um stækkun flugstöðvar og flughlaðs á Akureyrarflugvelli. Ákveðið var að fjármagna verkefnin í gegnum sérstakt fjárfestingarátak stjórnvalda í kjölfar efnahagsáfalls vegna Covid. Á fundi á vegum Markaðsstofu Norðurlands fyrir tæpum mánuði kom fram hjá fulltrúa Isavia að framkvæmdir væru komnar vel af stað, verklegar framkvæmdir hafnar og hönnunarvinna í gangi og gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki í maí/júní 2023. Þá verður lokaverkefni malbikun nýs flughlaðs. Þörf er fyrir malbikun flugbrautar á Egilsstöðum og uppbyggingu flughlaðs eða viðbótarflugbrautar við hlið vallarins sem hefði fjölþættara notagildi.

Vissulega hafa efnahagsleg áhrif Covid áhrif á áætlanir Isavia en hvergi má hika við að koma þessum verkefnum í framkvæmd. Þessum áætlunum um framkvæmdir við flugvellina verður að fylgja. Ábyrgð Isavia, sem rekur flugvallarkerfið, á framgangi verkefna er mikil. Á hverjum tíma verður að gera þá kröfu að fyrir liggi greining á þörf fyrir framkvæmdir á flugvöllum, mat á kostnaði við framkvæmdir og forgangsröðun.

að vera þriðji þingmaðurinn í þessum ræðutíma til að tala um ferjuna Baldur á Breiðafirði,

Þetta er 44 ára gamalt skip með eina aðalvél sem í raun og veru er bannað að vera með í svona ferjum; hann er á undanþágum með þennan búnað. Það fást ekki varahlutir í þessa vél með góðu móti og þetta er mjög bagalegt ástand. Ég brýni fyrir stjórnvöldum, samgönguráðherra, Vegagerð og rekstraraðilum að setjast núna niður og undirbúa kaup á nýrri ferju og það strax. Það er ekki hægt að una við þetta lengur. Núna er, eins og kom fram í ræðum áðan, Klettshálsinn Við vitum hvernig Gufudalssveitin er og við vitum hvert álagið er út af aukinni matarframleiðslu, laxeldi og fiskveiðum fyrir vestan og farþegar sjá sér kannski ekki fært að fara að ferðast með skipi sem bilar úti á miðjum sjó. Það er stórhættulegt mál að vera með slíkt skip í ferðum.

sköpum ný störf og hagvöxt, ekki síst með tilliti til þeirra umbreytinga sem eru að verða með stafrænum og grænum lausnum og hringrásarhugsun. Stefnumótun og þróun klasa sem nýsköpunartækis er þroskaferli. Við ræddum skýrsluna og stefnuna sem hún geymir í gær, virðulegi forseti, en framkvæmdaáætlunin og útfærslan er eftir. Ég vil leggja áherslu á hvað þarf að gera til að halda áfram veginn í þessum efnum. Í fyrsta lagi þarf að kortleggja klasaumhverfið betur og greina möguleikana. Í öðru lagi þarf að kortleggja stuðningsumhverfið sem er til staðar, sjóðakerfi og fjármagn, ívilnanir, rannsókna- og þekkingarfarveginn til að átta sig á hverju þarf að bæta við. Í þriðja lagi þarf að útfæra stefnuna. Staðreyndin er sú að stuðningur við klasaframtak og klasauppbyggingu er og hefur ekki verið nægilega markviss miðað við t.d. Norðurlöndin og Evrópusambandsríkin. Klasar eiga að spretta af þörfum atvinnulífsins og á forsendum samfélagsins. Það er ekki síst á forstigi klasa sem þeir þurfa faglegan og fjárhagslegan stuðning, leiðbeiningu og þjálfun, þjónustu og þekkingaruppbyggingu, vottunarferli, stuðning við erlenda tengslamyndun, ekki síst þeir klasar sem vísað er til að hafi möguleika á að verða svokallaðir ofurklasar sem tengja saman fyrirtæki og atvinnugreinar framtíðar og laða að frumkvöðla og fjármagn og tengja við rannsóknarvettvang og háskólasamfélag. Vísindaþorpið í Vatnsmýri er vísir að slíkum möguleikum á sviði líftækni og heilbrigðismála. Við verðum að viðurkenna aðkomu hins opinbera, virðulegi forseti, og ráðast í að formgera stuðning stjórnvalda. Mér fannst umræðan í gær draga það fram

Málið hefur ekki vakið mikla athygli en í því felast engu að síður mikil tíðindi fyrir margra hluta sakir. Stærstu tíðindin eru auðvitað að óskað er eftir því að Alþingi staðfesti að krónan sé gjaldmiðill af því tagi að honum sé varlega treystandi. Því sé nauðsynlegt að hafa á takteinum ýmis úrræði til að reyna að koma í veg fyrir þann skaða sem hann getur valdið. Þetta eru auðvitað stórtíðindi en merk fyrir þær sakir að hér er að fullu viðurkennt af þeim sem standa þéttastan vörð um mikilvægi krónunnar að hún geti ekki sinnt því hlutverki sem gjaldmiðill verður að geta gegnt í frjálsu og opnu hagkerfi án þess að víðtæk úrræði til inngripa og hafta séu tiltæk. Önnur tíðindi eru þau að Seðlabankanum er falið umfangsmikið vald til að grípa til víðtækra gjaldeyrishafta án aðkomu Alþingis. Þegar hæstv. fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu sagðist hann binda vonir við að breyttar áherslur í umgjörð efnahagsmála gerðu það að verkum að við þyrftum aldrei aftur að grípa til þessa neyðarúrræðis. Það er í sömu andrá og hann segir sjálfstæða peningastefnu illa samræmast frjálsu og óheftu flæði fjármagns. Herra forseti. Því miður held ég að vonir hæstv. ráðherra í þessum efnum séu ekki mikils virði einmitt vegna þess að athygli hans er á fjármagnshöftin en ekki peningastefnuna. Hér verður Alþingi einfaldlega að láta til sín taka. Þetta frumvarp verður að skoða með mjög gagnrýnum augum því að hér er mikið í húfi.

Undirverðlagningin hefur, eins og ítrekað hefur komið fram í fjölmiðlum, skaðað rekstrargrundvöll samkeppnisaðila, lítilla dreifingarfyrirtækja víðs vegar um landið, og að auki leitt til tapreksturs Íslandspósts sem skattgreiðendum er gert að borga með sérstöku aukafjárframlagi til fyrirtækisins. Stjórnarmeirihlutinn hér á þingi hefur verið með eindæmum skeytingarlaus um þessa stöðu og það hefur því miður skilað sér inn í stjórn Íslandspósts sem er skipuð fulltrúum stjórnmálaflokka. Það dró sem sagt til tíðinda á stjórnarfundum undir lok síðasta árs. Morgunblaðið greinir frá því í dag að í fundargerð frá 7. desember komi fram að stjórn Íslandspósts hafi gagnrýnt fyrrverandi forstjóra fyrir að fara gegn samþykktum með lækkun gjaldskrár og ekki upplýst stjórnina í samræmi við samþykktir félagsins. Þessi viðbrögð stjórnar Íslandspóst koma eftir linnulitla gagnrýni eins stjórnarmeðlims, Thomasar Möllers, fulltrúa Viðreisnar í stjórninni. Morgunblaðið greinir líka frá því í dag að samkvæmt fundargerð frá 30. nóvember sl. hafi Thomas Möller farið fram á að fá greiningu á öllum breytingum á gjaldskrá og ítrekað að þær skyldu lagðar fyrir stjórn. Herra forseti. Það síðasta sem er að frétta af framgöngu stjórnarmeirihlutans í málefnum Íslandspósts er að Thomasi Möller var vikið úr stjórn Íslandspósts á aðalfundi félagsins síðastliðinn föstudag. Á þessari atburðarás allri má sjá birtingarmynd þess versta sem íhaldsflokkarnir í ríkisstjórninni hafa fram að færa; óþol fyrir málefnalegri gagnrýni, virðingarleysi fyrir fjármunum ríkisins og skeytingarleysi fyrir mikilvægi samkeppninnar.

til réttlátrar málsmeðferðar í málum er varða kynbundið ofbeldi sem þær urðu fyrir. Það er alveg ljóst að málsmeðferðartíma í réttarvörslukerfinu er allra brýnast að leysa þegar kemur að kynferðisafbrotum.

Herra forseti. Það er ótrúlega mikilvægt að ráðast strax í umbætur á málsmeðferðartíma kynferðisafbrota og þetta er því miður alls ekki leiðin. Það ber ekki vott um framsýni eða metnað í málaflokknum að ráða átakahrút á eftirlaunum sem gerir sjálfan sig að miðpunkti allra mála. Málið snýst nefnilega alls ekki um Jón Steinar Gunnlaugsson, heldur að það þarf að ráðast í raunverulegar umbætur í meðferð mála sem eru þau allra þyngstu, viðkvæmustu og erfiðustu fyrir konur, börn og aðra þolendur kynferðisafbrota. Ég skora á hæstv. ráðherra að sýna að henni sé raunverulega alvara með að vilja gera þær nauðsynlegu umbætur. Og í þeirri vinnu mun ég ekki liggja á liði mínu til að aðstoða og vinna að þeim umbótum með ráðherra.

Það var gott að ekki fór verr þegar Breiðafjarðarferjan Baldur varð vélarvana í vonskuveðri í gær á Breiðafirði með farþega og flutningabíla og annan verðmætan farm. Ekki var hægt að koma ferjunni til hafnar í gær og í nótt sváfu 28 manns um borð og þar á meðal börn, rétt sunnan við Bjarneyjar á Breiðafirði í leiðinda slagvirði. Það er ekki skrýtið að við þingmenn séum að vekja athygli á þessu í dag. Slíkt getur því miður gerst og ítrekað hefur verið bent á það óöryggi sem felst í því að hafa einungis eina aðalvél. Ábyrgð og eftirlitsskylda yfirvalda er mikil þegar um er að ræða jafn veigamikinn hluta af samgöngum sunnanverðra Vestfjarða og ferjusiglingar eru. Allar leiðir frá sunnanverðum Vestfjörðum voru því lokaðir í lofti, láði og legi. Við slíkt óöryggi í samgöngum verður ekki unað og verður að bæta úr strax, m.a. með því að efla vetrarþjónustuna á Vestfjarðavegi 60 nú þegar. Hlutverk og mikilvægi ferjunnar Baldurs hefur aukist jafnt og þétt frá því að ný ferja var vígð fyrir sjö árum síðan í takt við breytta og aukna atvinnuhætti. Ferðaþjónusta á svæðinu hefur síðan þá sprungið út með tilheyrandi fjölgun farþega og á sama tíma hafa þungaflutningar með ferskan fisk frá fiskeldi á sunnanverðum Vestfjörðum aukist til mikilla muna. Mikilvægt er að treysta samgöngur um Breiðafjörð. Það er alveg ljóst að Klettsháls verður um langa framtíð illfær að vetrarlagi og þær umbætur sem nú eru á teikniborðinu munu ekki leysa þann vanda.

Viðhald vega og endurnýjun þeirra og umbætur eru því lykilatriði. Það tekst vonandi sem best að draga Baldur til hafnar í dag með áhöfn og farþegum heilum á húfi, nú þegar veður er að lægja. En þetta er ekki skemmtileg lífsreynsla fyrir fólk.

Virðulegur forseti. Jafnt aðgengi fyrir alla einstaklinga samfélagsins eru mannréttindi og lykilþáttur í því að það fólk sem glímir við skerta hreyfigetu geti verið fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Verkefnið Römpum upp Reykjavík er frábært dæmi um frumkvöðlastarf sem eykur lífsgæði fatlaðs fólks og minnir okkur öll á að standa saman. Bakhjarlar verkefnisins eru fjölmargir og koma úr öllum áttum. Hvort sem um ræðir ríki, sveitarfélög, félagasamtök, fyrirtæki eða einstaklinga, þá sýnir þetta okkur svart á hvítu mikilvægi þess að við stöndum saman um þær breytingar sem við viljum sjá í nærsamfélagi Verkefnið, sem gengur út á það að auka aðgengi hreyfihamlaðs fólks að verslun og þjónustu í miðbæ Reykjavíkur, er innblásið en í senn sjálfsagt því að við eigum alltaf að huga að aðgengismálum og bjóða upp á besta mögulega aðgengi fyrir alla alls staðar. Ég fagna þessu framtaki sem er löngu tímabært. Þetta er hins vegar ekki vandamál sem einskorðast við borgina, því miður. Allt of víða kemur hreyfihamlað fólk að luktum dyrum og nýtur ekki sama frelsis og aðrir til að velja sér þjónustu. Ég vona að þetta góða átak og sú athygli sem það hefur vakið verði til þess að önnur sveitarfélög taki sig á með góðum stuðningi allra þeirra sem ég tel að vilji gera samfélagið betra fyrir alla.

Herra forseti. Nefndastörf okkar eru einn mikilvægasti þáttur þingstarfanna og fyrir þingnefndir koma mörg hundruð gesta á hverju þingi og telja þeir sig yfirleitt vita að allt sem þar er sagt verði hvorki gert kunnugt úti í samfélaginu, túlkað né endursagt nema gengið sé frá slíku með tilteknum hætti. Á lokuðum fundum ráða gestir því hve hreinskilnir eða upplýsingaglaðir þeir eru og við þingmenn ráðum því hvernig við bregðumst við traustinu. Það er fráleitt og meira en langsótt að telja að eftirlitshlutverki þingsins eða upplýsingagjöf gesta eða umsögnum um þingmál sé best borgið með því að gestir standi frammi fyrir alþjóð en ekki hópi trúnaðarmanna sem fylgja ljósum reglum. Sjá menn virkilega ekki hamlandi áhrif opinna nefndarfunda sem reglu? Og ég spyr: Við hvers konar ofurgesti er verið að miða? Jafn fráleit eru orð sem féllu hér í umræðum að nefndarmenn megi, geti eða skuli túlka orð gesta í nafni upplýsingafrelsis eða lýðræðis, jafnvel beint ofan í fjölmiðla. Maður spyr: Gaf viðkomandi gestur þeim leyfi, býst hann fyrir fram við túlkun nefndarmanns, jafnvel þannig að fleiri gestir liggi undir grun um að hafa mælt tiltekin orð? Hvaða tryggingu hafa gestir fyrir því að allir sjö eða níu nefndarmenn skilji, túlki af sanngirni eða jafnvel afflytji ekki orð? Kannski vill gesturinn sjálfur túlka sín eigin orð út á við, vilji hann opinbera þau yfir höfuð. Eða er þingmaðurinn hinn sjálfkjörni dómari um það? Hlutverk þingmanns er ekki að túlka, opinbera eða útskýra orð gesta þingnefnda heldur að hlusta og gera svo ráðstafanir ef þarf í orðanna ljósi. Nefnd eða þingmaður getur metið einhver orð alvarleg, rætt betur við gestina eftir fund, fengið upplýsingar sem þarf til að sinna máli, gangsett könnun með margvíslegum hætti og opinberað niðurstöður hennar. Furðutalið um leyfilega og opinbera túlkun orða nefndargesta Alþingis er vísasti vegur til þess að grafa undan nefndarstörfum. Svo einfalt er það.

Á þeim tíma sagði ráðherra, með leyfi forseta: Framkvæmdin mistókst gjörsamlega og er algerlega óásættanleg fyrir íslenskt menntakerfi. Mikil óvirðing við nemendur og kennara. Úr þessu verður bætt. Undir þessi orð ráðherra var hægt að taka. En nú, árið 2021, voru haldin samræmd próf. Hundruð nemenda í níunda bekk náðu ekki að ljúka samræmdu prófunum í íslensku vegna tæknilegra örðugleika. Við getum alveg rætt um það hvort við eigum að hafa samræmd próf eða ekki, það er sérumræða.

Ráðherra mátti vita að kerfið væri ekki fullnægjandi. Gildi samræmdra prófa er, eins og ég segi, síðan allt önnur umræða. Ráðherra vissi af þessu vandamáli og hún ákvað að svara ekki einu af þessum 12 minnisblöðum,

hennar eigið klúður er hún að reyna að bjarga sér fyrir horn. Hæstv. menntamálaráðherra verður að bera ábyrgð á þessu klúðri sínu. Það er hins vegar dapurlegt að fylgjast með því að orka ráðuneytisins og ráðherra er núna frekar sett í það að fara af fullum þunga gagnvart einstaklingi, konu sem leitað hefur réttar síns vegna þess að menntamálaráðherra er búin að brjóta á rétti hennar. En það er farið af fullum þunga, öll orkan er sett í það

Virðulegur forseti. Það er með miklum ólíkindum ef við höfum búið svo um hnútana hér í þessum sal að lög sem tryggja réttindi starfsfólks við aðilaskipti í rekstri skuli bara gilda þegar rekstur flyst frá ríki til sveitarfélags en ekki frá sveitarfélagi til ríkis. Þessa lagaskýringu notar heilbrigðisráðuneytið núna til að afsaka það að skipa tveimur sveitarfélögum, Vestmannaeyjabæ og Fjarðabyggð, að segja upp yfir 100 starfsmönnum hjúkrunarheimila á þessum tveimur stöðum við aðilaskipti. Ég hef af þessu tilefni sent heilbrigðisráðherra þrjár spurningar, svohljóðandi, með leyfi forseta: Hvers vegna hefur heilbrigðisráðuneytið gefið Vestmannaeyjabæ og Fjarðabyggð fyrirmæli um að segja upp yfir 100 starfsmönnum í tengslum við aðilaskipti í rekstri hjúkrunarheimila í þessum sveitarfélögum? Hvers vegna var ákveðið að láta lög nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, ekki gilda í Vestmannaeyjum og Fjarðabyggð í ljósi þess að sama ráðuneyti lét þau lög gilda um sambærilegar tilfærslur á Akureyri og á Höfn í Hornafirði? Og í þriðja lagi: Telur ráðherra að hægt hefði verið að ganga fram með mildari hætti við þessi aðilaskipti í stað þess að grípa til hópuppsagna á landsbyggðinni hjá þessari dæmigerðu kvennastétt sem vinnur við umönnun okkar viðkvæmustu einstaklinga? Ef það er svo

við höfum sem þingmannahópur ekki fyrir löngu fundað með stjórnendum Vegagerðarinnar um málefni Baldurs og um málefni samgangna á sunnanverðum Vestfjörðum sem við viljum taka betur utan um og varpa ljósi á að þetta getur ekki gengið með þessum hætti.

draga það fram að það verður að vera forgangsatriði ríkisstjórnar og samgönguráðherra að huga að samgöngum yfir Breiðafjörð. Samgönguleysi við sunnanverða Vestfirði verður að taka mjög alvarlega og við brýnum samgönguráðherra í dag til góðra verka.

Virðulegi forseti. Í umræðum um fundarstjórn forseta hér í gær skildi ég virðulegan forseta þannig að hann hefði ætla að koma því til nefndanna, formanna nefndanna, að ítreka trúnað í nefndum.

og ásakanir um slíkt eru einungis lagðar fram til að grafa undan getu þingmanna til að lýsa fyrir almenningi svo miklu sem framgangi mála.

Það er sorglegt að heyra að þessar þöggunartilraunir meiri hlutans ætla greinilega að halda áfram og þetta er til þess fallið að rjúfa vinnufrið á Alþingi. Ég fæ illa skilið hvernig eins reyndir þingmenn og hér hafa talað geti látið þau orð falla að trúnaður hafi yfir höfuð verið brotinn. Þekkja menn þingsköp ekki betur en svo eða starfið hérna? Eða hvað við erum raunverulega að reyna að gera hér á Alþingi og í þágu hverra? Nei, haldið er áfram

forseta á tilhæfulausar dylgjur í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um að trúnaður, samkvæmt þingsköpum, hefði verið rofinn í þeirri nefnd, tilhæfulausar og ósannar dylgjur.

túlkað né endursagt nema gengið sé frá slíku með tilteknum hætti. Þetta sagði þingmaðurinn í samhengi við umræðu gærdagsins, myndi ég halda. Er þingmaðurinn, virðulegur forseti, að ýja að því að orð

muni hafa hamlandi áhrif á störf þingsins ef nefndarfundir eru opnir. Ég vil bara minna fólk á að við erum hér að starfa fyrir þjóðina. Þjóðin á rétt á því að vita við hvað við erum að starfa. Það er enginn trúnaðarbrestur að tjá sig um málefni sem við ræðum í hennar umboði. umboði. Ég ætla hreinlega að standa hér og halda því fram að það sé rosalega illa vegið að minni hlutanum hér á Alþingi, að ætla okkur að við séum sífellt að brjóta trúnað um okkar störf.

hjá þingmönnum stjórnarmeirihlutans að trúnaður hafi verið brotinn, eða þingsköp að nokkru leyti, í framgöngu þeirra hv. þingmanna sem um ræðir. Þann misskilning þarf að leiðrétta.

Forseti. Ég kann að meta viðleitni forseta sem áréttaði það við formenn nefnda og nefndarmenn hvernig trúnaði er háttað í nefndum með því bréfi sem hann sendi. Það var lagt fyrir í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

kemur fram í bókun tveggja Sjálfstæðismanna í nefndinni, Brynjars Níelssonar og Óla Björns Kárasonar, að gestir sem komu fyrir nefndina hafi enga tryggingu lengur fyrir því ákvæði þingskapalaga

Herra forseti. Já, ég held að við þurfum bara að ræða þetta orðið á hverjum degi hér í þingsal miðað við mögulegan misskilning stjórnarliða á þingskapalögunum. Ég minni Ég minni hv. þingmenn á að við erum fulltrúar almennings. Við gegnum ríku eftirlitshlutverki, okkur ber að spyrja spurninga og okkur ber líka að upplýsa þjóðina um það sem við verðum áskynja í störfum okkar, nema ef um það ríkir sérstakur trúnaður. Ég get tekið dæmi úr hv. velferðarnefnd. Þar eru bóluefnasamningar til umræðu. Um þá ríkir sérstakur trúnaður og okkur er ekki heimilt að upplýsa um það sem þar er í smáatriðum. En að láta eins og við sem hér stöndum megum ekki fjalla um það sem fjallað er um í nefndunum er auðvitað slík fásinna að maður veltir fyrir sér hvort þingmenn

Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja: Er það tilgangur Alþingis Íslendinga að það sé eitt stórt reykfyllt bakherbergi þar sem svo mikill trúnaður ríkir að ekki er hægt að koma upplýsingum sem fram koma í störfum okkar þingmanna á framfæri við almenning og inn í lagasetningu landsins? Er það tilgangur þessarar stofnunar? Ég skil það ekki sem svo. Forseti. Ég skil ekki alveg þessa framgöngu stjórnarliða. Nú er það svo að hv. þm. Jón Þór Ólafsson hefur rökstutt mjög skýrt, greinilega og málefnalega að trúnaður hafi ekki verið brotinn í máli hans. Ég hef hins vegar engan rökstuðning fengið frá stjórnarliðum þess efnis að trúnaður hafi verið brotinn. Engan.

Ég var að ræða um opna nefndarfundi og hafna þeim. Ég var að ræða um orð sem féllu hér í gær um að það væri réttur þingmanna að túlka orð gesta, nákvæmlega þetta orð, að túlka orð gesta. Ég hafnaði því líka. (Gripið Þetta var það sem ég var að ræða um. Ég var ekki að ræða málefnalega um þetta tiltekna atvik sem gerir það að verkum að við erum nú að ræða þetta mál. Ég var bara að ræða um þetta tvennt og leggja áherslu á að réttur gestsins skal virtur líka.

það sé ekki hlutverk nefndarmanna í fastanefndum að endursegja og hvað þá túlka það sem gestir eða aðrir nefndarmenn segja á lokuðum nefndarfundum. En hins vegar verða þingmenn að geta gert grein fyrir afstöðu sinni og viðhorfum. Það kemur líka fram í bréfinu. Þegar ég fæ upplýsingar á nefndarfundum mótar það viðhorf mín í því máli og ég verð að rökstyðja þau viðhorf á einhvern hátt. Óhjákvæmilega það að það er ákveðin túlkun á því sem gerðist, ekki endilega á orðum einstakra gesta heldur kannski nokkurra gesta, sem maður þarf að púsla saman og að sjálfsögðu túlka.

Herra forseti. Ég lýsi furðu minni yfir látum í þingflokki flokks sem veit fullvel hvernig það er að starfa í minni hluta og hversu alvarlegt það er þegar meiri hluti vænir annað þingfólk um annað eins og trúnaðarbrest. Þetta kallast hræsni, herra forseti.

Það er mjög alvarlegt að vera sífellt að reyna að grafa svona undan minni hlutanum og segja hann vera að brjóta trúnað þegar það heldur bara ekki vatni. Herra forseti. Hér er spurt: Mega gestir vænta þess að til orða þeirra sé vitnað? Það er nú svo að þeir gestir sem mæta fyrir fastanefndir Alþingis eru að biðja um og reiða sig oft og tíðum á stuðning nefndarmanna vegna samskipta við ofurvald ríkisins, íslenska ríkisins, ráðherra, ráðuneytis, stofnana ríkisins. Þeir eru að biðja okkur, fulltrúa almennings á Alþingi, um að aðstoða sig við þá baráttu. Íslenska ríkið hefur allt valdið sín megin. Svo að dæmi sé tekið hefur heilbrigðisráðuneytið fyrir hönd

mínum á tilfinningagreind talið þetta vera tækifæri fólks, hagsmunaaðila, almennings og bara hverra sem er í íslensku samfélagi til að mæta og fá áheyrn hjá þingmönnum sem gera síðan eitthvað við málið.

komið frá nokkrum ráðuneytum á þessu kjörtímabili og er jákvætt að öllu leyti. Hér er tiltekt í gangi og verið að hreinsa út lög sem eru óvirk og hafa flest verið það um langa hríð.

Nefndinni barst umsögn um málið frá Viðskiptaráði Íslands. Með frumvarpinu er lagt til að á þriðja tug laga sem ekki lengur eiga við eða lokið hafa hlutverki sínu verði felld úr gildi. Um mat á áhrifum segir í greinargerð frumvarpsins að samþykkt þess hefði þau áhrif að auka skýrleika lagasafnsins að því er varðar lög á málefnasviði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Í umsögn Viðskiptaráðs er framlagningu frumvarpsins fagnað og hvatt til þess að víðar verði gripið til slíkrar lagahreinsunar. Nefndin telur jákvætt að ráðherra leggi sig fram um að auka skýrleika lagasafnsins með þessum hætti og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Ari Trausti Guðmundsson, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson og Líneik Anna Sævarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álit þetta með heimild

allra ráðuneyta til að gera nú lagahreinsun þar sem við á, líka til einföldunar hluta en ekki bara til þess að fella niður óvirk lög eins og hér er gert. En þetta er vissulega skref í rétta átt.

Nefndin tók upp á þessu hjá sjálfri sér og allir nefndarmenn standa saman að því sem hér verður sagt, þannig séð. Ég ætla fyrst að lesa sjálfa

að skipa starfshóp fulltrúa ráðuneyta og stofnana sem sinna grunnrannsóknum, vöktun, hættumati og viðbrögðum vegna náttúruvár til að meta þörf á frekari rannsóknum, vöktun og viðbrögðum við náttúruvá er nýtist til að efla hættumat og vöktun vegna náttúruvár á Íslandi. Starfshópurinn vinni að eftirfarandi verkefnum:

vá. c. Leggi fram tillögur um nauðsynlegar fjárveitingar til rannsókna, samanber a-lið, sem hægt verði að styðjast við í undirbúningi að fjármálaáætlun og meti þörf á sérstökum viðbragðssjóði náttúruvár sem ætlaður væri til að styrkja rannsóknir og vísindaleg viðbrögð, svo sem vöktun, við skyndilegri vá eða áföllum vegna skyndilegrar vár, ásamt tillögum um fjárveitingar til slíks sjóðs. d. Yfirfari, samræmi og forgangsraði verkefnum við gagnaöflun og kortlagningu á náttúru landsins sem miðar að því að efla hættumatsgerð og vöktun, og auðvelda viðbrögð við náttúruvá af öllum toga,

kortlagningu og vöktun. f. Leggi fram tillögur um hvernig treysta megi samvinnu fagstofnana, ráðuneyta og aðila almannavarna við rannsóknir, gerð hættumats og uppbyggingu vöktunar.

h. Leggi fram grunntillögur um hvernig bæta megi náttúrulæsi almennings og þekkingu á náttúruvá og hvaða leiðir geti verið vænlegar til þess að efla menntun

„Lögð verði áhersla á fjölbreytta þekkingu og reynslu þeirra sem starfshópinn skipa. Þá verði leitað til sérfræðinga og stjórnvalda eftir því sem vinna starfshópsins gefur tilefni

Það eru auðvitað atburðirnir á Seyðisfirði og núverandi atburður á Reykjanesskaganum. Mér finnst nauðsynlegt, þessu öllu til skýringar, að ég fari frekari orðum um þessa tillögu og nota hér greinargerðina sem grunn. Með

Herra forseti. Hættur og vandi og verkefni hér á landi snúa að ótrúlega fjölbreyttri náttúruvá; ofsaveðrum, vatnsflóðum, snjóflóðum, aurflóðum, grjóthruni, berghlaupum, jökulhlaupum, ágangi jökulvatna, sjávarflóðum, t.d. vegna hækkunar sjávarborðs og illviðra

Þó er ljóst að skynsamleg landnýting og skipulag byggt á raunhæfu hættumati er ein virkasta forvörnin og má með slíku hættumati draga verulega úr líkum á mann- og eignatjóni af völdum náttúruvár. Það er mjög mikilvægt að taka þetta fram. Skipulagsmál skipta miklu máli. Miklar framfarir hafa þegar orðið í rannsóknum, vöktun, hættumati og viðbragðsháttum hjá fagstofnunum og Almannavörnum, en engu síður er mikils um vert að gera betur í náinni framtíð. Endurskoða þarf fjármögnunina, eins og áður hefur komið fram, en líka ferla við ákvarðanir, meta rannsóknir og rannsóknaþörf, efla kortlagningu hættusvæða og bæta hættumat og vöktun, ásamt því að bæta viðbrögð við hættu og hamförum og enn fremur er nauðsynlegt að endurmeta sjóðakerfi fjárbóta vegna tjóns með hæfilegu millibili. Þá eigum við m.a. við viðlagatryggingu. Þingsályktunartillagan tekur líka til mats á ýmiss konar gagnaöflun og kortlagningu hættusvæða sem er mikilvæg vegna vöktunar og raunhæfs hættumats, og vöktunarinnar sjálfar, ásamt því að bæta viðbrögð við hættu og hamförum.

Töluvert er til af gögnum og kortum sem vinna þarf betur úr og samræma, en sum náttúruvá krefst einmitt nýrra gagna og mun meiri rannsókna og kortlagningar en unnið hefur verið að. Samstarf við skipulagsyfirvöld og sveitarstjórnir er þar augljós þáttur. Einnig er samstaða innan vísindageirans um að koma á formlegu samráði og enn frekara samstarfi á milli fagstofnana, fagstofnana, háskóla og annarra aðila í þessum efnum en verið hefur hingað til. Starfshópnum er ætlað að semja verkefnaáætlun um öflun og meðferð gagna, kortlagningu og skylda vinnu. Við erum í raun og veru að fara fram á eina tegund klasasamstarfs þegar hér er komið sögu. Við blasir að þörf er á að fræða almenning og skólanema um náttúruvá á Íslandi og hvetja áhugasama nemendur til að afla sér fagþekkingar í vísinda- og tæknigreinum sem gagnast við varnir gegn náttúruvá

er ætlað að leggja fram hugmyndir eða tillögur um hvernig standa mætti sem best að því. Honum er líka falið að leggja fram tillögur um hvernig efla megi upplýsingagjöf til almennings og gesta í landinu á hverjum tíma. Það er auðvitað mikilvægur þáttur í viðbrögðum þegar eitthvað bjátar á.

ólíkrar náttúruvár, heldur tillögur um úrbætur er varða fjármögnun og verkefni sem við blasa frammi fyrir vá af völdum náttúrunnar og leysa þarf á næstunni.

sem skilaði skýrslunni Frumathugun á samlegð stofnana á sviði rannsókna og vöktunar á náttúru Íslands. Henni var skilað í mars 2015. Efni hennar er fróðlegt. Skýrslan er til en hún mun ekki hafa verið nýtt til framlagningar þingmála en getur auðvitað gagnast þeim starfshópi sem þarna verður skipaður. Ég nefni nýja stefnu Vísinda- og tækniráðs sem fjallar um aukna vöktun á náttúru Íslands vegna loftslagsbreytinga. Svo nefni ég líka að nú þegar hefur verið lagt fram aukið fjármagn á grunni ákvæðis í lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum til greiðslu kostnaðar við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða, 110 millj. kr. á ári sem koma sér vel nákvæmlega þessa dagana. Enn fremur er rétt að vísa til áætlunar um endurbætur á innviðum í landinu eftir illviðrið í desember 2019, í mörgum liðum, þar sem verið er að bregðast við sumu af því sem hér hefur verið nefnt. Að lokum vil ég segja að gera má ráð fyrir að vaxandi þrýstingur á úrbætur komi til vegna vitundar okkar um náttúruvá og ekki síst vegna ýmiss konar ummerkja um vaxandi hættu samfara umhverfisbreytingum sem eiga sér augljóslega stað. Auk þess gerist það jú af og til, óháð öllum loftslagsbreytingum eða umhverfisbreytingum sem slíkum, að eldgos eða jarðskjálftar láta á sér kræla.

Rétt er að taka það fram að við samningu þessarar tillögu til þingsályktunar var haft mjög víðtækt samstarf við fagstofnanirnar, við einstaka vísindamenn, og ráðuneytin að sjálfsögðu líka, þannig að það er ekki að undra að allir nefndarmenn hv. umhverfis- og samgöngunefndar séu sammála þessu og líti á þessa tillögu sem mjög mikilvæga,